u našem vazduhoplovstvu bio samo jedan avion koji je mogao da poleti. Mislim na ratno vazduhoplovstvo, vojno. Da vam kažem još jedan podatak, gospodine ministre, za aeromiting koji je Dragan Šutanovac zajedno sa Đilasom organizovao 2010. godine. Na avionima su gume bile izraubovane, odnosno istekli su im resursi, pa ja Vojnotehnički institut morao da produžava resurse na avionskim gumama. To samo govori o stanju u kakvom je bila naša vojska i pokazuje u kakvom je stanju bila naša država.Sad onaj drugi deo vezano za istu godinu, ali samo za jednu drugu oblast vazduhoplovstva. Da razjasnimo, vojno vazduhoplovstvo troši novac. Osim bezbednosti, tu država nema nikakvu drugu korist, ali civilno trebalo bi da zarađuje. Mi smo tada imali, kao i sada, nacionalnog avio-prevoznika, zvao se JAT. Imali smo u eskadrili JAT-a sedam Boinga 737 koje smo dobili pod povlašćenim uslovima od proizvođača Boinga, a najviše zahvaljujući jednoj našoj kompaniji, Prva petoletka iz Trstenika koja je bila komponentaš Boingu i mislim da je čak i prvi komercijalni avion pripao tom istom JAT-u. Znate li koliko je tih aviona bilo u letnom stanju 2012. godine? Samo tri, gospodine ministre. U tom periodu JAT je imao samo tri aviona na kojima je bilo moguće kako tako leteti, preostala četiri su kanibalizovana. Da prevedem, skidani su delovi sa njih da bi ova tri mogla da lete. To je samo jedan deo priče kakvu smo državu zatekli 2012. godine.Moja

na teritoriji Republike Srbije u različitim kategorizacijama, ali to su autoputevi u punom profilu. Godinu 2012. sačekali smo u istom onom stanju u kakvom je i Srbija sačekala nezavisnost, odnosno raspad Jugoslavije,

gospodine ministre, da se naprave neki autoputevi. Ja bih jedan autoput i jedan pravac nazvao Skadar na Bojani, a to je autoput od Subotice do Beograda, Subotica-Novi Sad-Beograd, pravljen je jedno desetak godina. Započela je to Marija Rašeta Vukosavljević, čak i onaj deo, ono nije čak ni autoput, ona deonica koja je postojala između Subotice i Beograda i gde se naplaćivala nekakva putarina, dat nekoj privatnoj nekoj privatnoj kompaniji za održavanje puteva koja je trebala da dobije posao izgradnje i koncesiju za taj autoput. Mogu da kažem da su oni samo naplaćivali putarinu, da ništa nisu uradili od od onoga što je bilo predviđeno, tako da su u jednom trenutku, čini mi se odmah posle ili za vreme vanrednog stanja, bukvalno, specijalne jedinice isterivale te zakupce tog autoputa i da se vrati u državno vlasništvo.Nešto se malo pomaklo u narednim godinama. Čuveni most na Beški. Završena druga traka, autoput nikad nije završen za vreme bivšeg režima. Završen je u prvim godinama otkad je SNS na vlasti.

Ja ne verujem ni dan danas da mi tačno znamo koliko je taj most plaćen i nemojte, ministre, da se iznenadite ako i vi dobijete neki račun posle desetak godina. Tako je bivši režim sprovodio u investicije.Čuvena obilaznica oko Beograda koja je bila, ne mogu da kažem, poluizgrađena, izgrađen je bio jedan manji deo, nekih 30%, napravljen je jedan od mostova, napravljeni su neki tuneli, jedna kolovozna traka. Za 12 godina njihove vlasti, znate li šta se uradilo po pitanju obilaznice oko Beograda? Samo rekonstrukcija puta od tunela do auto-pijace i ništa više. Ako je nešto i postavljeno, postavljeno se radi u kampanji i tu se priča zaustavljala.Stelt autoput. Bilo ih je mnogo, ali jedan je, po meni, opomena kako više nikako ne sme da se radi, a to je da je autoput plaćen stranoj kompaniji koja je na neki čudan način bila povezana sa Delta kompanijom u Srbiji,

Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić napravila je 315 kilometara autoputeva i još se prave. Čisto da imamo neko poređenje kako je to bilo nekad, a kako je sada.Priča sada.Priča oko metroa. Prvo, ako pogledate kako bivši režim ocenjuje tu našu priču oko metroa, a koga su i oni najavljivali i u mislima, snovima ili sopstvenim lažima pokušavali da započnu, već se provlači teza - a šta će to nama, da li to nama treba i, ono što je najvažnije, koliko će to da košta i da li cena koštanja opravdava u ekonomskom smislu, u smislu poboljšanja kvaliteta života izgradnju jednog takvog metroa ili od te ideje treba da odustanemo.Prvo, da raščistimo, Beogradski metro danas na određen način započinje svoj život, donošenjem svog zakona. Beogradski metro nije mogao za vreme stare Jugoslavije, one velike, da se napravi iz političkih razloga, a bio je već tada potreban. Beograd kao prestonica Jugoslavije, a bogami i Srbije, kao srpski glavni grad, nije mogao da ima toliku ekonomsku ili bilo kakvu drugu prednost nad ostalim glavnim gradovima ostalih članica SFRJ i zbog toga nije i zbog toga nije dobio metro. Pravo je čudo kako je tadašnji gradonačelnik Pešić uspeo da napravi Gazelu. To je pravo čudo i, u svakom slučaju, na tome smo mu zahvalni.Po osamostaljivanju, da preskočimo godine ratova i sankcija, ali bilo je pomaka na tome i započeo je tu jednu priču režim Slobodana Miloševića otvaranjem one one podzemne stanice kod Vukovog spomenika i tu se sve zaustavilo i od tada smo imali samo određena obećanja da će to u nekoj budućnosti da se desi.Kad počnu da napadaju da li je to Beogradu potrebno i da li to radimo isključivo u slavu, da bismo lakše pobedili na nekim narednim izborima, moram da vas podsetim da se neka slična kampanja vodila i protiv Beograda na vodi. Vi tada niste bili ministar i ne znam koliko ste učestvovali u političkom životu Srbije, ali znam da su moje kolege, kolege koje su podržavale bivši režim, po nalogu Dragana Đilasa, na svaki mogući način taj projekat pokušavale da zaustave.I sada ono kakvi su to licemeri i kakvi su to dupli standardi, oni su ti koji se utrkuju da onim novcem koji su na jako sumnjiv način, doduše, zarađivali za vreme svoje vlasti kupuju stanove u tom istom „Beogradu na vodi“.Neki se čak bave i transakcijama, odnosno učestvuju u preprodaji i prodaji tih stanova što samo pokazuje koliko su oni zaista bili iskreni u tome i kada su napadali jedan takav projekat, ali još više nam pokazuje koliko su bili neiskreni u tom delu koliko su zaista voleli Srbiju i svoj glavni grad.Naići grad.Naići ćete odmah na sledeću osudu iz Fiskalnog saveta koji će odmah da vam izračuna da li je to Srbiji potrebno ili ne. Napraviće jednu čitavu naučnu analizu, onu analizu koja je, recimo,

predsednik Fiskalnog saveta, čika Pavle, deda Pavle, kako ga zovu, čak i prezentirao na Biznis forumu na Kopaoniku.Isto će pokušati da nas ubede da i ovi automobili koji danas prolaze beogradskim ulicama, čiji je broj značajno veći u poslednjih nekoliko godina, da su to neki stelt automobili, da oni ne postoje kao ni ti novozaposleni od pre nekoliko godina i da nama beogradski metro nije ni potreban i da bi bilo bolje da taj novac usmerimo u nekom drugom pravcu, verovatno po preporuci ili Danice Popović ili Šoškića ili onog Milojka Arsića. Oni koji su upropastili zemlju sada žele nas da uče kako se Srbija vodi.Napravio sam jednu analizu svega onoga što se dešavalo ili onoga što će da se dešava u jako bliskoj budućnosti i videćete da tu niko od njih neće gledati suštinu, gledaće samo formu i ako mogu da pronađu neku manjkavost u formi da to istaknu kao jednu prevaru, zato što će u početku pokušati da predstave da to nikad neće da se desi, Dragan Đilas je takav, a kad to počne da se materijalizuje onda će svojom autoprojekcijom da kaže da su pokradena sredstva građana Republike Srbije prilikom izgradnje tog metroa. Uvek će spominjati taj čuveni maligni uticaj zaduženja i kredita, ako je taj kredit dobijen od određene ili bilo koje finansijske organizacije iz Kine.To će uvek biti problem i za to će uvek oni da se hvataju i to će uvek predstavljati kao grešku Srbije i otežavajuću, kao nešto što nas onemogućava ili sprečava da da pristupimo EU.Novac je roba kao i svaka druga i ima svoju cenu. Naša politika je da biramo najpovoljniju cenu, a o tome neka razmisle ovi koji će tom pričom da nas napadaju.Zašto ja kao, recimo, narodni poslanik iz Požarevca, dakle iz unutrašnjosti, vodim diskusiju oko beogradskog metroa? Za ove godine koliko sam narodni poslanik u poslednjih nekoliko godina meni više vremena treba, gospodine ministre, da dođem od Lastine garaže do Narodne skupštine, nego da iz Požarevca stignem do Lastine garaže. To samo govori u prilog tome da je Beogradu potreban i metro, ali isto tako govori činjenica da naši građani žive mnogo pristojnije i mnogo bolje nego što je to bilo pre šest, sedam, osam jer takve situacije i takve gužve na ulicama Beograda bile su samo petkom ili pred neki državni praznik. Danas su svakodnevne i svakodnevno da je potrebno da Beograd konačno dobije taj metro.Koristi će biti mnogo za grad Beograd, a na kraju i za čitavu Republiku Srbiju, od zaštite životne sredine, manje izloženosti i manje gužve u saobraćaju, do svih onih drugih ekonomskih pokazatelja da je Beograd i dalje jedno, i Srbija, naravno, privlačno mesto za investicije. Već vas opominjem kakve će biti reakcije bivšeg režima i na svaki mogući način pokušaće u tome da vas spreče.Naravno da je Beograd i značajan turistički centar, gospodine ministre, zato i jeste

Marković je to spominjao. Ja sam sa vama u nekom neformalnom razgovoru kada su u pitanju naše lučke kapetanije, ako je tačno da strani kruzeri koji uđu u plovne vode Republike Srbije mogu da ostvare pristan samo na dva mesta. Tako nešto mora da se prekine i to koliko sutra. Zakonski osnov nema, znači to može da bude samo neka odluka Kapetanije koja gazduje određenim delom Dunava. To mora da prestane smesta.Razumem ja da će njihov izgovor da bude bezbednost, ali znate šta, oni idu sledećom logikom – ako ništa ne plovi, tad smo najbezbedniji. Gospoda neka vode računa o bezbednosti, jer zato primaju ogromne plate, ne baš male, a neka ne koče druge delatnosti u Srbiji iz kojih u suštini oni i dobijaju svoje plate i svoje zarade.Pošto je koleginica Rakić čak i spominjala ne samo koliko je autoputeva izgrađeno, nego koliko se autoputeva i u ovom trenutku gradi, hteo bih samo da postavim jedno pitanje, pošto je prošlo godinu dana već od toga kako je Republiku Srbiju, kao i ostatak sveta zadesila

hteo bih da pitam da li u ovom trenutku ima nekih pomeranja, odnosno poboljšanja ili pogoršanja u odnosu na vreme pre izbijanja pandemije, imajući u vidu da smo čak i kada je pandemija obezbedili ozbiljna sredstva za finansiranje jako važnih projekata u Republici Srbiji?Drugo pitanje, vezano isto tako za izgradnju, ali i zaštitu životne sredine, u kojim gradovima će otpočeti izgradnja prvih prečištača otpadnih voda, ugovorenih komercijalnim ugovorom sa Kinom, kao i kada se očekuje potpisivanje prvog aneksa i koja je to opština u pitanju? Zahvaljujem, gospodine ministre. **Tomislav Momirović** Poštovani gospodine Arsiću, hvala vam na izlaganju, hvala vam na komentarima. Prvo bih želeo da vas informišem da ćete vrlo brzo, još brže dolaziti iz Požarevca

Gradište-Golubac. Za nas jako važan projekat, već neko vreme radimo na tome. On nije dobio adekvatnu pažnju javnosti, a to će zaista ubrzati ceo taj deo Srbije da se poveže još brže i da se ta komunikacija sa Beogradom poboljša.Moram da vam kažem da će vaši problemi izgledati još veći kada iz Požarevca dođete do Beograda i budete imali problema sa parkingom dok ne izgradimo metro. Tada će se stvari drastično promeniti.Kao što ste i sami rekli, naravno pandemija je na ceo privredni život u prvom trenutku ostavila ozbiljne posledice. Sve se ukočilo, nismo znali sa čime se snalazimo i kod nas je to ostavilo nekog traga u prva dva kvartala u 2020. godini. Vrlo brzo, posle toga, a naročito u poslednjem kvartalu 2020. godine mi smo zabranili da reč pandemija bude izgovor za bilo kakva odlaganja građevinskih radova. Jednostavno, radovi se rade na otvorenom. Svi znamo da je rizik po širenje zaraze na otvorenom, koliko se pridržavamo mera, minimalan.Posle toga je predsednik obezbedio sve vakcine. Omogućili smo našim partnerima da se vakcinišu, sve svoje zaposlene i nismo želeli da odložimo nijedan projekat, nijedan dan više od onoga što mora, koji su rezultirali kašnjenje u prva dva kvartala, vrlo brzo smo nadoknadili sva zakašnjenja. Moram da vas informišem, vas i sve narodne poslanike, da mi nemamo nikakvih kašnjenja ni na jednom infrastrukturnom strateškom projektu. Naprotiv, ubrzali smo radove na svim projektima i očekujemo da će svi biti završeni ili u roku ili pre roka.Podsetio bih vas na čemu sve radimo: Preljina-Požega, Moravski koridor, Fruškogorski koridor, Novi Beograd-Surčin, kratka deonica, u centru Beograda, ali jako zahtevna jer prolazi kroz centar grada, treba izvršiti eksproprijaciju, treba celu infrastrukturu koju zahteva jedan grad izmestiti, izgraditi, tako da, koliko god da je projekat mali, jako je zahteva, Valjevo-Lajkovac, Kuzmin-Sremska Rača, Ruma-Šabac, naravno, autoput Šabac-Loznica, brza saobraćajnica, Ruma-Šabac, već uveliko radimo radove i očekujemo da od Šapca do Loznice krenemo vrlo brzo,

Crvenka-Bečej-Novi Bečej-Srbobran-Kikinda. Svi investicioni projekti nekako idu od Beograda ka Novom Sadu, od Novog Sada ka Subotici. Tu smo zaista postigli izuzetnu dinamiku, ali Sombor i Kikinda i gradovi na tom koridoru na tom koridoru nekako kao da stalno ostaju po strani, i od investicija u infrastrukturu i od velikih strateških investicija. To moramo da promenimo. Dobili smo nalog i očekujemo ili do kraja ove godine, ali da budem potpuno otvoren, pre će biti početkom sledeće da krenemo i tu radove.Nećemo propusti da ni u jednom delu Republike Srbije ne izgradimo ozbiljne infrastrukturne projekte, povežemo saobraćajnice i omogućimo svim ljudima, svim građanima Srbije bolju komunikaciju.Ono što je rezultat svega toga, naravno, da smo mi u prvom kvartalu imali rast građevine u BDP 20%. Ono što mi očekujemo u drugom kvartalu je rast od 40%. Naravno da je drugi kvartal prošle godine bio lošiji, da je to teško uporediti, ali govorim o obimu investicija koje mi sada sprovodimo. Ne postoji nijedna projekcija koja je lošija od one koju smo mi projektovali na početku godine.Podsetio bih vas, ismevali su nas kad smo pričali da ćemo imati rast od 6%. Veliki stručnjaci, ti stručnjaci koji nisu ni osetili ni devedesete, ni dvehiljadite, ni veliku ekonomsku krizu 2008. godine kada je nezaposlenost porasla na 25%, ti ljudi, koji su se smejali, koji su pričali da će rast

i dobar deo tog rasta je građevina. Mi ćemo to sprovesti.Brzo zaboravljaju šta su osetili. U najtežim trenucima za Republiku Srbiju i devedesetih i dvehiljaditih godina njihov standard nije bio ugrožen, i tada su bili na pozicijama gde su sada, i sada su, 80 godina su na istim pozicijama i isto lakonski daju svoje komentare, sa visine, najpametniji su, oni znaju su, oni znaju sve. To i jeste nekakvo znanje da se brzo prilagodiš i kažeš nešto potpuno drugačije od onog što si pričao šest meseci ranije, kao da si uvek to tvrdio. Ti ljudi koji su pre tri meseca pričali da će rast biti 2,5 do 3,5% sada kažu – da, rast će biti minimum 6%, kao da je to normalno, kao da rast od 1% nije bio najveći u Evropi prošle godine ako izuzmemo naravno Irsku jer ona ima neke specifične uslove i specifično se sagledava i na teritoriji Republike Srbije.Mislim da mi zaista uspevamo, ne mi kao Vlada nego mi svi ovde kao deo političkog sistema, kao deo jednog velikog pokreta, kao deo ljudi koji su deo jednog sistema koji čine i opštine i AP i grad Beograd koji su uzeli u ruke na čelu sa predsednikom Republike da izvučemo ovu zemlju iz jedne situacije koja je bila decenijama, u jednom glibu Evrope, izolovana od svih, prekrižena od svih.Idemo svih.Idemo napred i ne ugrožavamo svoje dostojanstvo, branimo svoj narod, branimo sve građane Republike Srbije i branimo naše građane van teritorije Republike Srbije.Pomenuli ste jedan projekat koji je za nas od izuzetnog značaja, da ne kažem možda i od najvažnijeg značaja. Autoputevi, pruge to su politički jasni projekti. Ljudi vide to. Ljudi kroz to mere uspehe. Kada pričaju o nekim prošlim vremenima, oni kažu – da, izgrađeno je puno puteva iako je mnogo manje izgrađeno nego što se sada gradi, ali i ta vremena se gledaju kroz te investicije.Mi smo nažalost prethodnih 30, 50, 70 godina pritisnuti raznim problemima doneli odluku u to vreme da jednostavno ekološke projekte, pitanje prljave i zagađene vode stavimo u drugi plan. Mi danas imamo situaciju da sve naše otpadne vode izbacujemo direktno u prirodu, onda iz prirode uzimamo tu vodu i koristimo je za piće. Došli smo u situaciju svi zajedno da ponovo otvorimo to pitanje, da kažemo – ne vidi se to baš tako jasno. Imaju ljudi i veće probleme. Neka se nastavi tim putem, uštedećemo neki novac, možda možemo politički nešto profitabilnije da uradimo. Predsednik je presekao. Svi smo se naravno složili. Mi ako u ovom investicionom talasu ne izgradimo komunalne i kanalizacionu infrastrukturu ne izgradimo postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne prečistimo svu tu otpadnu vodu koja je sve više i zbog industrije i zbog drugih okolnosti, mi ćemo imati jedan neverovatan problem u narednim decenijama. Mi ćemo našoj deci ostaviti trajno zagađenu zemlju. Mi to ne smemo da dozvolimo. To je za nas važnije nego ovi autoputevi.Ekološki projekti koje mi sada sprovodimo, koji nisu sprovođeni decenijama, o kojima niko nije razmišljao pre samo deset godina, to uopšte nije bila tema, su projekti kojima ćemo mi posvetiti maksimalnu pažnju. Ostavićemo ovu zemlju ne samo sa boljom infrastrukturom, ne samo sa više fabrika, ne samo suficit u trgovini sa Češkom Republikom, što je zaista jedna paradigma kojoj se ne posvećuje više pažnje, ostalom kao ni svim ovim projektima. Mi pričamo o najbržoj pruzi u Istočnoj Evropi. Ko to može ovde da sagleda? Kako mi to da objasnimo? Ko to može da vidi da Srbija ima najbržu prugu u Istočnoj Evropi?Mi ćemo omogućiti da Srbija bude mnogo čistija zemlja u narednih pet godina. Osamdeset posto lokalnih samouprava Republike Srbije će imati postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Otpadna voda koja bude išla u prirodu biće prečišćena i nećemo ostaviti ovaj katastrofalan izazov pred kojim se mi nalazimo našoj deci. To je jedna činjenica. Taj projekat kreće vrlo brzo. Krećemo od Novog Sada, Malog Crnića, Ade, Lazarevca, Svrljiga, Varvarina, Vlasotinca, Bora, Kladova, Krupnja, Lajkovca, Mionice,

oko izgradnje komunalne infrastrukture za prečišćavanje otpadnih voda. Na našu veliku žalost sve ono što prethodi građevinskim radovima građani ne vide i ne mogu da vrednuju, ali sam uveren i imajte poverenja narodni poslanici, predstavnici naroda, vrlo brzo niko neće moći da prećuti i ostane nem pred ovim ekološkim projektima koji će promeniti ovu našu zemlju. Mi svi zajedno ćemo omogućiti da ova zemlja bude drastično čistija. Ostavićemo našoj deci jedan problem trajno rešen i to će možda biti naravno uz metro i ove druge projekte najveća zaostavština politike predsednika Republike i politike svih nas.Još jednom, hvala vam, gospodine Arsiću, na jako dobrim pitanjima. Zahvaljujem ministru.Sledeća je koleginica Dijana Radović.Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, moje kolege iz Poslaničke grupe SPS danas su govorili o zakonima iz oblasti saobraćaja i građevinarstva, a ja ću se ovom prilikom osvrnuti na izmene i dopune Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.Izmene poslovanju.Izmene i dopune Zakona ne odnose se direktno, odnosno nemaju mnogo veze sa oblastima saobraćaja i građevinarstva, ali svakako verujem da će upravo i njima biti izuzetno korisne i da će takođe biti izuzetno značajne za te oblasti.U prethodnom periodu mi, narodni poslanici u Narodnoj skupštini, usvojili smo više zakona iz oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja, što govori o naporima i aktivnostima Vlade Republike Srbije i naše države da ulaže u digitalizaciju našeg društva, da javnu upravu približi

oblast.Digitalizacija, kao što svi znamo, jeste proces koji obuhvata sve sfere društvenog i privatnog života i gotovo da nema oblasti ili delatnosti u našem društvu koju tehnologija i digitalizacija sada ne dotiču.Kao deo sistema javne uprave, u svom dosadašnjem radu i iskustvu, imala sam priliku da vidim praktične primere i rezultate digitalizacije u javnoj upravi, koje su za rezultat imale modernizaciju i reforme javne uprave, koju smo započeli 2014. godine. Rezultati se ogledaju u efikasnijoj javnoj upravi, u upravi približenoj građanima, modernijim lokalnim samoupravama i njihovom načinu funkcionisanja, kao i u svim drugim organima u našoj državi.Posebno državi.Posebno ako pogledamo uvođenje elektronske uprave, tu se vide značajni rezultati - objedinjavanje 13 baza podataka u jedan centralni registar stanovništva, brojne elektronske servise koje gotovo sve lokalne samouprave danas koriste, a to su sistemi kao što je „Sistem 48 sati“, „Virtualni matičar“, elektronska naplata administrativnih taksi, servisi koji su omogućili i olakšali svakodnevni život naših građana, kao servis e-vrtić, e-beba i mnogi drugi.Na ovaj način elektronska uprava doprinela je podizanju standarda funkcionisanja javne uprave. Mi smo na taj način olakšali našim građanima jer smo smanjili administrativne troškove, izbegli nepotrebnu birokratiju, ali značajno im uštedeli i vreme i novac.Svim ovim novinama sprovedenim u funkcionisanju javne uprave mi smo poslednjih godina postavila dobar temelj za dalji nastavak digitalizacije. Zato smatram da će upravo i ove izmene i dopune Zakona o elektronskom dokumentu i elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju tome doprineti.Efekte dosadašnjeg procesa digitalizacije imali smo priliku naročito da vidimo tokom pandemije korona virusa kada, kada, da nije bilo elektronske uprave i svih tehnologija u koje smo značajno ulagali u prethodnom periodu, teško da bismo mogli da odgovorimo svim izazovima i problemima koje je virus Kovid-19 sa sobom doneo i proizveo.Uverili smo se da digitalizacija u koju smo značajno ulagali možda i nije jeftina, ali takođe smo se uverili i da je od nje mnogo skuplja, spora i komplikovana administracija, koja bi sigurno, da nismo u nju u nju ulagali i da je nismo reformisali i transformisali generalno javnu upravu, sigurno da bismo proizveli novi zastoj ili probleme u svim poslovnim procesima kada je u pitanju naša privreda, ali takođe i u svim drugim procesima kada je u pitanju naša javna uprava.Sam proces digitalizacije javnog sektora, ekonomije i obrazovanja u Srbiji, kao što sam malo pre rekla, započeo je nekoliko godina pre same pandemije korona virusa, 2014. godine, kada smo i krenuli sa usvajanjem strateških dokumenata Vlade i kada je to bio u stvari jedan od prioriteta koja je tada formirana. Sadašnja predsednica Vlade, Ana Brnabić, tu je dala svoj veliki doprinos, ali uspešan nastavak procesa digitalizacije svakako je uradio i ministar Branko Ružić.Najznačajniju povratnu informaciju od tog značajnog ulaganja u našu digitalizaciju imali smo upravo tokom pandemije korona virusa, kada imali priliku da vidimo da su se svima nama život i navike, stavovi u pogledu digitalizacije značajno promenili kada su u pitanju sama komunikacija između građana, privrede i naše države.Ono što predstavlja veliki uspeh svakako je da smo u ovom izazovnom periodu uspešno odgovorili novonastaloj situaciji, a ova situacija koja je izazvana pandemijom korona virusa jeste podstakla mnoge privrednike i naše građane da promene stavove vezano za digitalizaciju i da se otvore neke nove ideje, a samim tim i da utiče na to da prihvatimo sve one servise koje do sada možda i nismo koristili.On lajn nastava i elektronska pijaca, sastanci preko „Zum aplikacije“ i elektronsko bankarstvo, beskontaktna dostava, beskontaktni načini plaćanja, postali su nešto što je svakome od nas sada već normalno. Zatim, elektronski dokument o kom danas govorimo sve više je počeo da zamenjuje i klasičan papirni dokument. Postepeno, elektronski potpis zamenjuje proces svojeručnog potpisivanja, a samim tim imamo priliku i da vidimo da smo uspešno na na svim našim dokumentima prevazišli i stavljanje pečata kao obaveznog nekada dela svakog dokumenta.Digitalizacija samim tim više nije nepoznanica i izazov za sve naše građane. Ona jeste postala svakodnevnog života naših građana, pogotovo onog velikog broja građana koji su uspeli da prepoznaju sve benefite uštede prilikom korišćenja ovih servisa, jednostavnijeg i bržeg načina poslovanja, ali takođe i olakšanog svakodnevnog toga verujem da će ove izmene i dopune Zakona doprineti i jednostavnijoj upotrebi kvalifikovanih elektronskih sredstava o kojima danas govorimo, u smislu pojednostavljenja aplikacija koje omogućavaju upotrebu elektronskog sertifikata.Uvođenje provere identiteta korisnika kvalifikovane usluge od poverenja putem identifikacije na daljinu biće posebno značajna za sve one građane koji žive u inostranstvu i da će i oni moći da koriste elektronske usluge, kao i sve vrste digitalnog procesa poslovanja.Ovi normativni akti, kao i njihovom uspešnom implementacijom koju danas ovde imamo priliku da vidimo, oni jesu od vitalnog značaja za digitalizaciju našeg društva, jer se pokazalo, kao i do sada, da su elektronski servisi upravo oni servisi koji pojednostavljuju administrativne procese, zatim štede vreme i novac naših građana, a ono što je posebno značajno za našu državu, jeste da našu javnu upravu čine efikasnijom.Poslanička efikasnijom.Poslanička grupa SPS pitanje digitalizacije našeg društva smatra izuzetno značajnim pitanjem i mi ćemo u danu za glasanje podržati izmene i dopune ovog zakona. Zahvaljujem.

građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a ja ću govoriti o jednom izuzetno važnom zakonu, a to je Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici. Zašto? Zato što 50 godina unazad, od 1921. godine se govori o tome kako će Beograd imati kako ćemo izgraditi metro, kako imamo projekat, kako ćemo spustiti Beograd na reke, kako ćemo napraviti operu, a od toga apsolutno ništa nije desilo do 2012. godine, kad je gospodin Aleksandar Vučić sa svojom strankom pobedio na republičkom nivou i od krećemo da radimo i gradimo.Naravno, pobedili smo mi 2010. godine,

ću pričati o metrou. Jedva čekam da krene, ali zaista ne mogu a da ne spomenem kako je Beograd izgledao nekada, kako je Srbija izgledala do te 2012. godine. Idemo redom – potpuno devastirana, uništene fabrike, to svi znamo, 594 preduzeća potpuno devastiranih, ogoljenih, nezaposlenost 26%, to moramo da napomenemo, auto-putevi onakvi kakvi su bili su ostali do dana današnjeg, do 2012. godine. Znači, otpušteno 400 hiljada ljudi. Opšta katastrofa.Onda neko kaže – građani Republike Srbije idu iz Republike, iz svoje matice, iz svoje prelepe zemlje. Pa išli su tada, ali ne samo tada, išli su i 60-tih, 70-tih, kada su bili ratovi 90-tih i tada. Sada, najmanje ljudi ide iz matične zemlje. Naprotiv, vratilo se 70.000 i to mladih ljudi.Kada je bio problem sa koronom, vratilo se u Srbiju i ušlo 400.000 ljudi. Nisu svi ostali, vratili su se ljudi da rade tamo gde žive, ali je ušlo da se vakcinišu. Zašto? Zato što imamo četiri vrste vakcina. Zato što smo najopremljenija zemlja na ovom delu sveta. Zato što pomažemo svima, imamo visok stepen empatije. Dajemo vakcine ko god želi, dali smo vakcine Crnoj Gori našoj bratskoj Republici, dali smo Bosni i Hercegovini, dali smo Albaniji, dali smo Makedoniji, daćemo opet.Za dva dana se vakcinisalo 22.000 ljudi, ukupno 39.000 podatak od pre mesec dana, stranaca. U ovom momentu ukupno vakcinisanih je 3.250.000, revakcinisanih 1.920.000. Tako se radi.Što reče moja uvažena koleginica, pre nego što krenemo o današnjoj temi, moramo reći ljudima kako je bilo, šta su gradili, šta nisu gradili, na šta su trošili pare, jer prosto građani Republike Srbije to treba da znaju.Koridor 10 se gradio kao Skadar na Bojani, da bi ga mi završili. Znači, mi smo završili Koridor 10, gradimo Koridor 11, završili smo autoput „Miloš Veliki“, radimo sada Preljina–Požega, biće završen do sledeće godine, do januara meseca 31 kilometar.To su činjenice. Završili smo autoput Batočina–Kragujevac posle onoliko godina, završili smo most na Ostružnici, petlju na Batajnici, revitalizovali 450 kilometara puteva prvog reda. U planu je da se izgradi osam autoputeva. Od toga već se gradi „Moravski koridor“, gradi se Ruma–Šabac–Loznica put, zatim počeo je da se gradi „Fruškogorski koridor“, gradiće se Kuzmin–Sremska Rača, Iverak–Lajkovac, gradiće se put Karađorđe, idemo redom. Znači, osam autoputeva.Što

Oni su otpustili 400.000 ljudi, mi smo zaposlili 300.000 ljudi. Pa samo je predsednik Vučić otvorio 230 fabrika.Sada da se vratim na metro. Metro, znači metropola. Beograd će napokon, zahvaljujući ovoj Vladi i gospodinu Vučiću, predsedniku Republike Srbije biti metropola. On to jeste po svojoj duhovnosti, po kulturnoistorijskom nasleđu, ali ćemo imati metro koji je izuzetno važan, rasteretićemo saobraćaj.Na

Potpisan je Sporazum, gospodin Siniša Mali i ministar finansija potpisao Sporazum, Memorandum o projektu o izgradnji metroa u Beogradu i prva faza izgradnje metroa počinje u decembru mesecu 2021. godine, što je za svaku pohvalu.Da li neko nije imao hrabrosti, smelosti, da li nije imao viziju, da li nije imao para koje je potrošio na kojekakve projekte, pranje para i ostalo, nebitno je, bitno je da smo mi prvi i jedini posle 50 godina koji ćemo izgraditi metro.Prva linija metroa počinje od Makiškog polja, gradi se Makiški depo, ići će preko Žarkova, zatim preko šećerane, sve do, Radničkom ulicom, do Beograda na vodi gde će biti ukrštanje sa drugom fazom izgradnje metroa, zatim ide se na Trg Republike, a onda Luka Beograd, Karaburma i Mirijevo. To je prva faza metroa.Druga će biti od Mirijeva do Zemuna ili od Zemuna do Mirijeva, a treća faza će biti Novi Beograd, moj Voždovac, odnosno Banjica. Izvanredno, pokrićemo čitav grad.Vrlo je važno naglasiti da će dve francuske kompanije i jedna kineska graditi metro i da će Kinezi u ovom projektu imati zaduženja otprilike 70%. Oni će graditi metro, a Francuzi će opremati elektro instalacije i sve ostalo.Svi ljudi u Srbiji kada su čuli da napokon kreće izgradnja metroa, pošto ja i putujem po Srbiji, ne samo ja, nego sve moje kolege, imamo povratne informacije o tome, šta to znači? Pre svega ekologija, drugo rasterećenje saobraćaja i ono što najvažnije Beograd zaista postaje metropola.Šta još treba reći? Revitalizovaćemo „Beovoz“ i da će sva prigradska naselja uglavnom biti povezana. Ide se od stanice u Zemunu, pa će biti povezana sa Barajevom, biće tu i Lazarevac, zatim Mladenovac, takođe će se raditi linija, brza linija, koja će ići do Pančeva. Znači, samo se radi.Radimo i brzu prugu koja će biti gotova ja se nadam vrlo brzo, a prva deonica do Novog Sada biće gotova već u decembru mesecu ove godine i jedva čekam da sednem u taj voz, jer će biti brzina 220 kilometara sat.Beograd ide napred. U Beogradu danas imamo preko 1.500 gradilišta. Godine 2012. u čitavoj Srbiji je bilo 1.500 gradilišta, danas u Srbiji imamo 75.000 gradilišta.Da bi moje kolege mogle dalje da, svaka čast ministarstvu, odnosno Vladi Republike Srbije i našem predsedniku, ja ću sa velikim zadovoljstvom glasati za ovaj zakon i ne samo ovaj zakon, nego svi koji su na dnevnom redu, a vama samo, uvek budite tamo gde jeste i srećan rad. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Justina Pupin Košćal.Izvolite. **Justina Pupin Košćal** Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je na dnevnom redu veoma važan predlog zakona i veliko mi je zadovoljstvo da diskutujem o tome. Radi se o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.Bezbednost je potreba svakog pojedinca, svako od nas želi da bude zaštićen, a zadatak države je da štiti svoje građane. Nema sfere delovanja i rada koje nema dodirnih tačaka sa bezbednošću, jer je realizacija bezbednosti uslov održanja i razvoj svih drugih društvenih sfera političke, ekonomske, socijalne i svake druge.Nacionalnu bezbednost Srbija štiti nacionalnim sistemom bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti je deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima kako bi dostigla ciljeve politike nacionalne bezbednosti.Bezbednosni bezbednosti.Bezbednosni izazovi se nažalost uvećavaju, kako na međunarodnom, tako i na unutrašnjem planu. Mnogi od njih se pojavljuju novim formama i sa jačim intenzitetom, a istovremeno se javljaju nove bezbedonosne pretnje što zahteva adekvatan bezbedonosni pristup.Ogroman pristup.Ogroman je značaj, kao i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju za bezbednost naše države dajući značajan doprinos bezbednosti, odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje i očuvanju javne bezbednosti, odnosno javnog reda i mira što je od značaja za svakog građanina naše zemlje.Upravo ceneći ovakvu ulogu snaga bezbednosti država želi da svim pripadnicima ovog sektora olakša život i rad. Jedan od načina na koji država brine jeste obezbeđenje stanova po daleko povoljnijim uslovima. Zato je Republika Srbija 2018. godine donela zakon kojim se definišu uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, poslova, BIA i Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica ranije pripadnike snaga bezbednosti, borce, ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide.Činjenica je da je najveći broj nerešenih stambenih pitanja zaposlenih u državnim organima među pripadnicima snaga bezbednosti. Izmenama i dopunama zakona koje su danas na dnevnom redu, pored bližeg definisanja načina i kriterijuma pod kojima neko lice može da aplicira za stan iz ovog programa, odnosno da se prijavi za kupovinu stanova na osnovu ovog zakona, propisani su uslovi izgradnje prostora namenjenih za određene komercijalne delatnosti u okviru ovih stambenih projekata. To bi bili sadržaji neophodni za namirenje osnovnih životnih potreba što bi stanarima značajno olakšalo svakodnevni život.Ovo je prilika i da se podsetimo uloge srpske vojske kroz istoriju, koja se izdvajala posebnom hrabrošću, kakvom se retko koji narod u svetu može pohvaliti. Naša vojska nikada nije bila agresor, već oslobodilac, uvek na pravoj strani, na strani slobode. Znajući za hrabre srpske vojske u balkanskim i u Prvom svetkom ratu, čak je i Hitler, želeći da izbegne sukob sa srpskom vojskom, ispunjavao sve zahteve kneza Pavla pre nego što je bio potpisan Trojni pakt.Naša pakt.Naša vojska se hrabro suprotstavila i NATO agresiji i tako ponovo dokazala važnost hrabrosti vojnika i njihovog patriotizma, koji je bio važniji od vojne opremljenosti. Upravo taj vojnički moral i snaga mora da se osnažuje i poštuje, a to Srbija danas čini i obezbeđenjem pristojnih uslova za život, a stan je jedan od prioriteta. Da bi vojnik mogao spokojno da brani svoju zemlju, on mora znati i to da je njegova porodica sigurna, obezbeđena i da ima krov nad glavom.Oni koji se žrtvuju za svoju zemlju i spremni su da za nju daju i svoj život moraju znati da država brine o njima. Mi socijalisti podržavamo ovaj koncept, a istovremeno se zalažemo i za to da i pripadnici drugih profesija mogu takođe za sebe i svoje porodice da obezbede siguran dom.Naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ovaj predlog o izmenama i dopunama zakona. Zahvaljujem. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Maja Grbić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas na redu imamo set zakona, od kojih ću posebno akcenat staviti i posebno se osvrnuti na Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.Naime, ovde se radi o dve izuzetno važne izmene. Prva izmena izmena regulisana je odredbama člana 2. Predloga zakona, kojim se uređuje rok za pribavljanje upotrebne dozvole u odnosu na one objekte koji su građevinsku dozvolu, prijavu radova, odnosno odobrenje za izgradnju ishodovali po ranije važećim zakonima, odnosno do 11. septembra 2009. godine.Imajući u vidu da je značajan broj investitora propustio da u datom roku ishoduje upotrebnu dozvolu, prepoznata je potreba da se ovaj rok produži. Od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2014. godine i donošenja i uvođenja objedinjene procedure i njene primene, kao i uvođenja Centralne evidencije objedinjene procedure (skraćeno: CEO), svi zahtevi za ishodovanje lokacijskih uslova, odobrenja za izgradnju, pa sve do upotrebne dozvole, znatno je ubrzano dobijanje rešenja, a i sprečene su zloupotrebe. Svaki građanin naše zemlje može pristupiti Centralnoj evidenciji i proveriti da li neki objekat ima odobrenje za izgradnju, te na taj način u velikoj meri se osigurava sigurnost prilikom prometovanja nepokretnosti. Ovom izmenom produžava se rok od četiri godine za one investitore koji nisu ishodovali upotrebnu dozvolu u predviđenom roku da istu ishoduju u narednom periodu od dana stupa na snagu ovoga zakona.Druga izmena, za koju svakako mislim da je veoma važna za našu zemlju u pogledu razvoja investicija, jeste regulisana odredbama člana 3. Predloga ovoga zakona, kojim se uređuje rok važenja planskih dokumenata koji su doneti pre 1. januara 1993. godine, kao i rok nadležnim organima u tom periodu da donesu i usvoje plansku dokumentaciju. Kako je prošlo skoro 30 godina od tada, od poslednjeg roka za izradu planskih dokumenata, potrebno je da se rok za donošenje ovih planskih dokumenata produži, imajući u vidu da je izrada i donošenje planskih dokumenata od javnog interesa za Republiku Srbiju.Zašto je važna izrada planske dokumentacije? Kada smo u decembru prošle godine u ovom domu izglasali i usvojili budžet Republike Srbije, mogli smo videti da se jedan deo budžeta odnosio na finansiranje investicija zarad ravnomernog razvoja svih opština i gradova na teritoriji naše zemlje. Upravo zbog realizacije planiranih investicija, važna je izrada i donošenje planskih dokumenata.Samom planskom dokumentacijom uređuje se na prvom mestu prostor za izgradnju objekata različitih namena na osnovu koje se ishoduju lokacijski uslovi, pa i sama građevinska dozvola. U sredinama koje nemaju donetu plansku dokumentaciju pribegava se nelegalnoj gradnji koja sa sobom povlači niz različitih konsekvenci, u prvom redu nemogućnost naplaćivanja taksa na osnovu kojih se puni budžet lokalne samouprave i gradova, pa do nelegalne gradnje.Za ravnomerno razvijanje svih gradova i opština jedan od uslova je svakako planski osnov, jer veliki investitori, a naročito inostrani, opredeljuju se za lokacije na kojima je doneta planska dokumentacija i gde mogu ishodovati građevinsku dozvolu.Ovakvim dozvolu.Ovakvim razvojnim budžetom kakav je naš stvoreni su svi preduslovi za ravnomeran razvoj naše zemlje, te smatram da je veoma važno da pojedini gradovi i opštine prihvate odgovornost i ažurnije rade na izradi ovih planskih dokumenata. U skladu sa tim, oni gradovi i opštine koje to nisu uradile imaju rok od 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona da stvore uslove za investiranje.Dolazim iz opštine Stara Pazova, za koju slobodno mogu da kažem da jeste jedna od najrazvijenijih opština u našoj zemlji. Prema svom geografskom položaju nalazi se između dva velika grada, između Novog Sada i Beograda, kao i između dva auto-puta Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb. Ovom prilikom mogu da istaknem i da se pohvalim da opština Stara Pazova poseduje svu neophodnu plansku dokumentaciju, počev od Prostornog plana opštine Stara Pazova, koji svakako predstavlja krovni planski dokument, pa sve do planova generalne regulacije na osnovu kojih se reguliše planiranje svakog naseljenog mesta u našoj opštini, pa do planova detaljne regulacije u našem mestu.Takođe, ovom prilikom bih želela da napomenem da smo otišli i korak dalje, da osluškujemo potrebe investitora, korigujemo planske dokumente u cilju unapređenja i razvitka naše opštine. Kao potvrda prethodno iznetog ide u prilog i činjenica da je u našoj opštini, odnosno u opštini Stara Pazova, formirano osam industrijskih zona, od kojih je pet potpuno infrastrukturno i komunalno opremljeno, što nas svakako čini veoma privlačnim za investicije.Takođe bih napomenula da u narednim godinama planiramo izgradnju infrastrukturnog koridora. Sada smo trenutno u fazi izgradnje plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora. Značaj izgradnje ovog infrastrukturnog koridora jeste u tome što će se povezati dva auto-puta Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb preko naseljenih mesta Banovci, Nova Pazova, Vojka i Krnješevci, kao i povezivanje kao i povezivanje industrijskih zona u okviru naše opštine. Cilj svakako jeste razvoj privrede, bržeg, efikasnijeg, jeftinijeg protoka robe i unapređenje životnog standarda naših građana.Prema podacima iz APR-a za 2020. godinu, na našoj teritoriji opštine posluje 1.140 privrednih društava i 3.060 preduzetnika. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, tokom 2012. godine na birou je bilo oko 4.500 nezaposlenih lica. Danas, zaključno sa izveštajem 2020. godine, prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, na birou se svega nalazi 1.450 lica, što čini u procentima 4%, što je iznad republičkog minimuma.Svakako da će se ovaj podatak u budućnosti još smanjiti, zbog novih investicija koje utiču na razvoj opštine, ali i zbog činjenice da ozbiljnom i odgovornom kako unutrašnjom, tako i spoljnom politikom koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, osigurati bezbednost i ekonomsku stabilnost naše zemlje, što doprinosi i činjenici o sve većem prilivu direktnih stranih investicija u našu zemlju. Upravo zbog takvog pristupa u vođenju države, jedna velika i značajna nemačka kompanija MTU za proizvodnju softvera, delova i motora za avione odlučila je upravo da investira na teritoriji Republike Srbije, a za lokaciju svog objekta odabrala je opštinu Stara Pazova. Ovaj projekat je od izuzetnog nacionalnog značaja koji je potvrđen zaključkom Vlade Republike Srbije.Stara Pazova je opština sa dugom tradicijom privatnog biznisa, dok samo naselje Nova Pazova u kome se i gradi ovaj objekat je drugo po veličini naselje u Staroj Pazovi i predstavlja začetnika privatnog biznisa još u vreme bivše SFRJ. veoma značajnog objekta planirana je u nekoliko faza. Važno je takođe da kažem da je ona otpočela u martu mesecu ove godine. U prvoj fazi očekujemo zaposlenje 500 ljudi, do punog kapaciteta kada se očekuje otvaranje pogona za proizvodnju 2022. godine, gde će biti zaposleno oko 2.000 građana.Izgradnjom ove kompanije praktično će se iskoreniti nezaposlenost u našoj opštini i otvoriti mogućnost zaposlenja i stanovnika koji gravitiraju ka Staroj Pazovi. Takođe je važno ovom prilikom da napomenem da je prošlog meseca potpisan Memorandum o saradnji između MTU-a, Ministarstva prosvete i opštine Stara Pazova, koji će doprineti daljem razvoju obrazovnih profila, posebno dualnog obrazovanja u Tehničkoj školi u Staroj Pazovi. Ovo će praktično značiti da će sledeća generacija đaka koja izađe iz ove škole biti osposobljena za potrebe rada u ovoj velikoj kompaniji.Od dolaska na vlast SNS svedoci smo da u proteklim godinama dosta sredstava opredeljeno za infrastrukturu u svim oblastima i dajte da se taj trend i dalje nastavlja kroz kapitalne investicije.Od velikog značaja je svakako nastavak izgradnje putne i železničke infrastrukture, od kojih ću ja sada ovom prilikom izdvojiti samo nekoliko. Nastavak izgradnje autoputa deonice Preljine-Požega, nastavak izgradnje autoputa deonica Pojate-Preljine tzv. Moravski koridor, nastavak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, brza saobraćajnica Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica tzv. Fruškogorski koridor je značaj povezivanje važnih administrativnih i regionalnih centara i predstavlja posebnu vezu Srbije sa BiH, Hrvatskom i Rumunijom. Ova izgradnja Fruškogorskog koridora prepoznata je kao projekat od posebnog značaj za Republiku Srbiju.Takođe, Srbiju.Takođe, izgradnja mosta obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama. Značaj izgradnje ovog mosta ogleda se u mogućnosti da najveći broj vozila iz pravca severa koristeći autoput T75 direktno uključi u Fruškogorski koridor, odnosno spajanje sa drugim pravcima gde se samo jezgro Novog Sada značajno saobraćajno rasterećuje.Takođe, veoma važno jeste u oblasti železničke infrastrukture da napomenem izgradnju pruge železnice Beograd-Stara Pazova, Stara Pazova-Novi Sad, Novi Sad-Subotica. Izgradnja i rekonstrukcija ove železnice ima izuzetan strateški značaj u našoj zemlji s obzirom na to to da predstavlja deo osnovne transverzale Republike Srbije i direktno povezuje tri od najvećih pet gradova u našoj zemlji.Upravo zbog svega prethodno iznetog i značaja investicije za dalji razvoj naše zemlje, a ujedno i razvoja naše zemlje u danu za glasanje podržaću ispred poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu Predlog ovog zakona. Zahvaljujem.

pre svega bih se zahvalio i izrazio veliko poštovanje predsedniku Češke Republike gospodinu Milošu Zemanu, koji je uputio izvinjenje srpskom narodu zbog zločinački nezakonite agresije na tadašnju SRJ u kojoj je stradao veliki broj nevinih ljudi i uništena je i devastirana infrastruktura jednog miroljubivog naroda, naroda koji je dva svetska rada bio na strani sila pobednica.Da se vratim na dnevni red. Bezbednost građana Srbije nema cenu, poštovani narodni poslanici, kao što nema cenu ni ulaganje u nju. Kao neko ko je dugi niz godina radio u bezbednosnom sektoru Uprave carina još odavno sam shvatio da je bezbednosni sistem kao imuni sistem organizma. Kada imuni sistem se naruši, naruši se rad organa i zdravlje počinje da strada, isto tako se tiče i državnih organa.Za razliku od ove vlasti nisu svi delili isto mišljenje, istu viziju i iste stavove. Od 2000. do 2012. godine vlast u Srbiji je bez presedana uništavala naše naoružanje, uništavala tehniku, zapustila kasarnu i druge objekte, a pripadnike bezbednosnih snaga ne samo stavila na rub egzistencije i društveni marginu, već i direktno životno ugrožavala jer su leteli tada lošim lošim avionima, starim i neispravnim oružjem rukovali.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, o kome između ostalog danas govorimo, jeste u funkciji poboljšanja uslova života pripadnika Ministarstva odbrane, MUP-a, pripadnika

interesa kroz koji će čuvari mirno sna građana Srbije dobiti mogućnost da kupe jeftine stanove po ceni od 500 evra po kvadratnom metru, što je moraćete priznati jako povoljno.Takođe ću vas podsetiti, da u svrhu poboljšanja uspeha života pripadnika naših bezbednosnih snaga, prosečna plata u 2019. godini u vojsci je podignuta na oko 70.000 dinara, u policiji na 79.000 dinara. Od početka godine su vojnicima i oficirima plate povećane za pet posto, a obećano je i biće ispunjeno do kraja godine povećanje od Takođe, valja da naglasim, da i pored toga što smo pripadnicima BIA obezbedili najsavremenije uslove za rad, trudimo se da i njima vrlo brzo prosečna plata bude oko 100.000 dinara.Ono što niko ne može da ospori jesu rezultati koje smo u poslednjih nekoliko godina postigli kada je reč o unapređenju srpskog bezbednosnog sektora, Srbija je poštovani građani 2019. godine i zvanično postala država sa najvećim vojnim ulaganjem u regionu, sa vojnom potrošnjom u vrednosti od 1,14 milijardi dolara, što je za 43% veće nego što je to bilo u 2018. godini. Tako smo primera radi, prestigli naše susede iz Hrvatske koji su dugo vremena prednjačili u odnosu na nas u toj oblasti iako imaju skoro duplo manje stanovnika.Zahvaljujući uspešnoj ekonomskoj politici napravili smo dobru osnovu za jačanje infrastrukture u bezbednosnom sektoru. Između ostalog od Francuske smo nabavili pet helikoptera 18 sistema Mistral sa pedeset raketa, od Rusije protiv-vazdušni sistem Pancir S1 i šest migova, a od Kine raketni sistem protiv-vazdušne odbrane koji je dometa oko sto razliku od opozicionih snaga koje su nekada pretapale tenkove i ukinule redovno služenje vojnog roka, a koje danas pripadnike BIA i policije nazivaju kriminalcima, napadaju ih kao što je to radio Dragan Đilas kada je napao pripadnika policije, obećavajući mu da će proći katastrofalno kada on dođe na vlast, za one koje naše oficire i vojnike nazivaju izdajnicima, mi se vodimo mišlju velikog vojnog stratega Napoleona Bonaparte koji je rekao narod koji neće da hrani svoju vojsku, hraniće tuđu kada za to dođe vreme.Srbija danas, dragi građani želi mir i stabilnost kako bi mogla da nastavi sa započetim ekonomskim i infrastrukturnim reformama, a jačanje našeg bezbednosnog sektora u funkciji je ne zastrašivanja ili pretnje drugima, već samo radi sopstvene odbrane.Uz proklamovanu vojnu neutralnost i mudru partnersku vojnu saradnju i sa istokom i zapadom, naravno uz veliki potencijal našeg ljudskog ljudskog potencijala u bezbednosnom sektoru, nadam se da ćemo vrlo brzo da ostvarimo sve zacrtane ciljeve.Nešto bih još želeo da kažem što se ne tiče direktno ove teme, ali meni se ovih dana učinilo jako bitno, srpski narod koji je među najstradalnijim narodima u 20 veku i nad kojim je više puta činjen genocid, danas se gnusno i krajnje neosnovano optužuje za genocid i druge zločine nad okolnim narodima. Godinama unazad od žrtava se prave dželati i obrnuto. Najnovija izjava premijera tzv. republike Kosovo, gospodina Aljbina Kurtija, o osnivanju instituta za zločin Srbije, samo je jedna u nizu takvih pokušaja. Meni nije poznato da igde na svetu osnovala neka institucija koja bi u svom nazivu ili žigosala jedan ceo narod, kao što je to u ovom slučaju. Zamislite da su Jevreji su Jevreji formirali institut koji se bavi zločinima, koji su nad njima počinili nacisti i tom nazivu optužili ceo nemački narod, našta bi to ličilo.Sa tako nešto prema Srbima kojih je u svojoj duhovnoj kolevci na Kosovu i Metohiji od albanske ruke ubijeno i proterano na stotine hiljada, očigledno je to dopušteno. Ovakvi institucionalni pokušaji istorijskog revizionizma kada je u pitanju albanski faktor na Balkanu nisu nepoznanica, o tome je lepo i iscrpno i naučno utemeljeno pisala bugarska istoričarka, Teodora Toleva, koja je govorila o akcijama austrijskog Ministarstva spoljnih poslova, koje je radilo na opismenjavanju i stvaranju nacionalne svesti Albanaca. Tako i danas uz pomoć inostranih pojedinih centara moći Albanci na Kosmetu žele da predstave Gračanicu, Dečane ili Bogorodicu Ljevišku, kao svoje kulturno nasleđe, a mesta koja nose imena, poput, Srbica ili Obilić, žele da predstave kao mesta gde nikada nisu živeli Srbi i gde su Srbi došli kao okupatori. kao okupatori. Uveren sam da će naši današnji partneri i veliki saveznici u dva svetska rata, poput SAD uvideti pre ili kasnije šta se na prostoru Kosova i Metohije dešavalo proteklih decenija.Narod, koji je Americi podario jednog Nikolu Teslu, koji je Americi podario jednog Pupina, sigurno će pre ili kasnije dobiti zasluženo mesto u srcima njenih građana i politici njene administracije, koja će konačno početi da gleda stvari pravim očima, da naziva stvari pravim imenom, kao što je to uradio poštovani gospodin Zeman.Najlepše hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Vesna Krišanov. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, čiji su predlozi danas na dnevnom redu, su neophodne kako bi se otklonili problemi koji su se pojavili u praksi prilikom primene istog.Pomenute izmene podrazumevaju produžavanje roka za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte, odnosno radove čija je izgradnja, odnosno izvođenje odobreno rešenjima o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenjima o odobrenju za izgradnju, a iste će dovesti do toga da značajan broj investitora će biti u mogućnosti da ispoštuje zakonske rokove.Takođe je planirana izmena kojom se uređuje rok važenja planskih dokumenata koji su doneti pre 1. januara 1993. godine i produženje roka nadležnih organa za donošenje novih planskih dokumenata.Kada govorimo o planiranju i izgradnji, građani Opštine Novi Kneževac, iz koje ja dolazim, već decenijama unazad sanjaju o izgradnji sportske hale.Građani Opštine Novi Kneževac su naklonjeni bavljenju sportom od najmlađih do najstarijih, i u skladu sa tim u našoj opštini su zastupljene raznovrsne sportske discipline od fudbala, tenisa, stonog tenisa, košarke, rukometa, do kajaka, atletike i džudoa u okviru 19 sportskih udruženja i klubova. Tokom zimskog perioda, a pre svega deci je onemogućeno bavljenje sportom zbog izostanka adekvatnog prostora za treniranje.S obzirom da Novi Kneževac ima značajan turistički potencijal jer, između ostalog, leži na levoj obali reke Tise, sa predivnim parkom površine od oko 10 hektara, koji je pod zaštitom države, u okviru kog se nalaze spomenici kulture i koji se odlikuje velikom raznovrsnošću dendro flore, sportska hala bi doprinela razvoju istog, posetom velikog broja sportista kroz organizovanje profesionalnih ili rekreativnih takmičenja i sportskih priprema. Mi imamo urađen projekat za izgradnju sportske hale projektovanu tako da ispunjava uslove i za sportiste invalide, sa obezbeđenim svim neophodnim dozvolama.I ovom prilikom apelujem u svoje ime i ime svih građana Opštine Novi Kneževac na ministra Momirovića, kao i na ministra Udovičića, da nam pomognu u pronalaženju sredstava i ostvarenju višedecenijskog sna svih nas.Inače, mi smo već imali tu čast da nas poseti ministar sporta i omladine, gospodin Vanja Udovičić, koji je tom prilikom obećao sredstva za zamenu dotrajale ograde na fudblaskom stadionu, i to obećanje je u veoma kratkom roku i ispunio i hvala mu na tome. Isto tako, ništa manja čast nam neće biti ukazana i eventualnom posetom ministra gospodina Tomislava Momirovića.Isto tako moram da napomenem kada je Opština Novi Kneževac u pitanju. Zahvaljujući SNS lokalna samouprava je prevazišla period u kom je bila u višemilionskim dugovima. Sada je na zdravim i stabilnim finansijskim nogama.Na teritoriji celokupne opštine su rekonstruisani i izgrađeni sportski tereni, renovirane su škole i vrtići, zamenjena je vodovodna mreža u određenim delovima naselja, uređeni su trotoari u centru naselja i još mnoge druge stvari.Zbog svega prethodno navedenog ne razumem one ljude koji svakodnevno neumorno nazivaju predsednika Aleksandra Vučića pogrdnim imenima, što, zapravo, samo govori o njihovoj plitkoumnosti koja im ne dozvoljava da stvari sagledaju na pravi način, da budu realni i objektivni i da uvide šta je taj čovek sve uradio za našu državu.Niko ne beži od toga da savršenosti ne postoje, i da ko radi taj i greši a greške su upravo tu da bi se na njima učilo, ali niko ne može da ospori to da je SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, postavila Srbiju na čvrste noge sa konstantnom tendencijom napretka i modernizacije.Između

verujem u odgovornost i savesnost naših građana da u što skorije vreme dođemo do brojke od oko 2.800.000 vakcinisanih, kako bismo u tom slučaju konačno mogli da nastavimo sa normalnim životom.Mislim životom.Mislim da svi mi treba da budemo zahvalni na tome što imamo takvog predsednika kao što je Aleksandar Vučić koji je svojom hrabrošću, požrtvovanošću, danonoćnom radu, mudrosti, sposobnosti, uspeo da Srbiju podigne iz pepela, da je ojača i ekonomski i vojno.On nije podlegao pritiscima niti će, i za razliku od drugih, koji su bili na vlasti pre SNS, a kojima su lični interesi i lični džepovi bili bitniji od interesa građana Republike Srbije, koji su i te kako bili spremni da Srbiju daju, a da svoju glavu nikako ne daju, i koji su slepo sledili naređenje od onih koji Srbiju žele da vide devastiranu, oslabljenu u svakom smislu, Srbiju na rubu propasti, predsednik Aleksandar Vučić, je uspeo u tome da danas imamo najbolje rezultate u istoriji Srbije, na osnovu kojih se očekuje 55 milijardi evra, BDP na kraju godine i da prosečna plata u decembru 2021. godine iznosi 600 evra.Predsednik Vučić jednako misli na poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije, u svim delovima zemlje, i s tim u vezi, iako trenutno deluje da je severni Banat zapostavljen, a pogotovo opština Novi Kneževac, ja sam sigurna u to da predsednik Vučić ima plan i viziju za oporavak i ovog dela zemlje, da nas svakako nije zaboravio i da će, nadam se, učiniti nas dostojnim njegove posete u nekom skorijem vremenu.Novokneževčani, kao i meštani svih sela koja pripadaju opštini Novi Kneževac, zaslužuju da nakon proteklih 20 godina, tokom kojih su mnogobrojne fabrike zatvorene, delom zahvaljujući famoznim privatizacijama, delom iz nekih drugih razloga, dožive preporod otvaranjem nekog proizvodnog pogona, koji će zagarantovat ostanak ljudi u našoj opštini i razvijanje i jačanje iste.Živela Srbija, u svom punom sastavu, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Zahvaljujem Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Viktor Jevtović.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike, samo bezbedna zemlja može da ima sve preduslove za ekonomski i socijalni i politički i kulturni i ukupni razvoj.Preuzimanjem odgovornosti 2012. godine za sudbinu države i naroda, SNS je upravo delegirala Aleksandra Vučića, za ministra odbrane, kako bi svojim radom, energijom i znanjem unapredio rad ovog ministarstva, a samim tim uticao i na povećanje stepena bezbednosti naše zemlje.Od 2012. godine, država Srbija ulaže značajna sredstva u opremanje naše vojske i naše policije, i to se radi u kontinuitetu. Kupuju se nova oružja i oruđa, ulaže se u obrazovanje svih ljudi, koji su deo sistema bezbednosti. Čini se sve da se položaj pripadnika bezbednosti, unutrašnjeg sektora, maksimalno poboljša.Kako je država ekonomski jačala, tako su i sredstva koja su ulagana u ovaj sektor se uvećavala iz godine u godinu.Godine 2018. se ide korak dalje. Država donosi poseban zakon kojim se uređuje izgradnja stanova svih onih pripadnika bezbednosti, koji nisu rešili svoj materijalni status, odnosno nisu rešili svoje stambeno pitanje, a to se pre svega odnosi na Ministarstvo odbrane, Vojsku Srbije, BIA i Ministarstvo pravde, deo koji je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.Ovaj zakona se odnosi, kako za one ljude koji su aktivni u ovom delu sistema, ali i za njihove porodice i bivše pripadnike ovog sistema. Na ovaj način, država Srbija, pokazuje koliko joj je stalo do tih ljudi i koliko se trudi da vodi računa o svakom čoveku. U prvoj fazi se gradi blizu 7 hiljada stanova, 6.943 stana u Vranju, Nišu, Vranju, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu.U gradu iz koga ja dolazim, u Sremskoj Mitrovici, država gradi 194 stana. Znači, 194 porodice će iz mog grada biti na ovaj način rešene stambeno. Vrlo su značajne ove institucije, ne samo zbog toga što su veliki poslodavci u jednom gradu, nego kada imate takve institucije u gradu, kao što je Vojska, kao što je policija, kao što je KZP, oni čine i da se građani u tim gradovima osećaju mnogo sigurnije.Mi smo u Sremskoj Mitrovici, u nedelju 16. maja, obeležili sedmu godinu od poplava, kada je nabujala Sava pretila kako Sremskoj Mitrovici, tako i Mačvanskoj Mitrovici i ostalim naseljenim mestima na prostoru našeg grada, i kroz jednu manifestaciju smo se podsetili tih dana, kada smo branili i odbranili naš grad.Zahvaljujući velikom broju građana koji su došli u Sremsku Mitrovicu ali i pripadnika službi bezbednosti, kao što je vojska, kao što je policija i ostale službe, mi smo uspeli u tome da spasemo grad i naše građane od velikih poplava koje bi zaista naneli veliku štetu i ugrozili veliki broj života naših sugrađana.Koristim sugrađana.Koristim priliku da i sa ovog mesta u ime svih Mitrovčana zahvalim se svim ljudima koji su bili prisutni, a posebno snagama bezbednosti, pripadnicima vojske, MUP-a i ostalih državnih organa koji su nesebično danima bili u Sremskoj Mitrovici i dali svoj doprinos.Da li je država uvek imala dobar odnos prema ljudima koji su bili deo sistema odbrane? Podsetiću vas, dragi prijatelji, 2000. godine kada na vlast dolazi jedna koalicija, DOS koalicija, koja nije vodila računa o interesima građana, koja je uništavala privredu ali na jedan poseban način, po želji ili instrukciji nekih drugih sa strane uništavala je našu vojsku i našu policiju.Ne samo da nisu ulagali značajna sredstva u naoružanje i opremu, nego su tu istu opremu i naoružanje uništavali, zatim su ih pretopili, onesposobili. Vojska nije imala funkcionalne avione. Da li možete da zamislite kako je to delovalo na moral svih pripadnika Vojske Srbije ili policije, kada nemate opremu, kada nemate oružje?Oni

Koliko jedan režim može nisko da padne, možda najbolji primer pokazuje hapšenje pukovnika Veselina Šljivančanina 13. juna 2003. godine.Možda za većinu vas ovaj datum ništa posebno ne znači, ali to je bio 50 rođendan gospodina Šljivančanina. Zamislite tu vlast, osionu, bahatu koja dolazi na pedeseti rođendan jednog srpskog časnog oficira, hrabrog čoveka i hapsi ga, provaljuje njegov stan, maltretira njega i njegovu porodicu. Šta su želeli sa tim činom da urade? Da ponize gospodina Šljivančanina, da ponize Republiku Srbiju, sve naše građane. Naravno da nisu uspeli u tom svom poduhvatu. Nisu uspeli da ga ponize, niti njega, niti građane Republike Srbije.Među prvima koji su podigli svoj glas protiv ovog čina su bili Aleksandar Vučić i njegov brat, Aleksandar Vulin i druge patriote koji su bili toga dana na toj lokaciji. To su oni isti ljudi koji su danas najveća i najžešća meta onih koji danas predstavljaju opoziciju u Srbiji i koji bi da se vrate ponovo na vlast i da nastave tamo gde su stali 2012. godine, sa pljačkom i sa uništavanjem.Danas Srbiju vode odgovorni ljudi, ljudi koji vode računa o svakom građaninu, a posebno ljudima koji su deo sistema naše odbrane i zato kroz ovakvo zakonsko rešenje mi hoćemo da dodatno poboljšamo njihov materijalni, socijalni i ekonomski status.Što se tiče Zakona o plovidbama i lukama na unutrašnjim vodama, predložene izmene i dopune se odnose, pre svega, na uvođenje potrebne dokumentacije koja je neophodna da se ovaj vid saobraćaja dalje razvija, da funkcioniše i radi se o registrima brodske knjižice i dnevnika.Zakon se dodatno unapređuje kroz pravni okvir koji uređuje sektor luka i stvara se mogućnost da se kroz postupak javno-privatnog partnerstva i koncesije ulaže u luke na prostoru naše zemlje na ona mesta i one gradove gde nije predviđeno budžetom Republike Srbije.Kako

budžetu Srbije planirana su značajna sredstva za proširenje postojećih luka, ali i izgradnju novih luka na prostoru naše zemlje. Samo za Luku Smederevo 4,49 milijardi dinara, za Luku Beograd, novu Luku u Beogradu 108 miliona dinara, a za Luku Sremska Mitrovica 2,15 milijardi dinara, izgradnja naftnog terminala, terminala za rasutu robu, proširenje kontejnerskog terminala.Ovo će puno značiti za grad na Savi iz razloga što je Sremska Mitrovica privredni, ekonomski i kulturni centar regiona Srema, na ovaj način postaće još značajnije saobraćajno čvorište u našem delom zemlje, jer se oslanja kako na Srem, tako i na Mačvu. Veliki broj ljudi koji su u privatnom biznisu, ali i onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom će moći da koriste usluge Luke Sremska Mitrovica.Dragi Mitrovica.Dragi prijatelji, podsetiću vas da je u 2011. godini u Srbiji skladišteno i transportovano blizu 40 kontejnera, a krajem 2020. godine ova brojka dolazi do 100.000. Ovo jasno pokazuje da je povećana privredna aktivnost na prostoru naše zemlje, ali da je povećana i ukupna kupovna moć građana Republike Srbije.Kada govorim o izgradnji „Beogradskog metroa“ treba istaći da je ova ideja nastala pedesetih nastala pedesetih godina prošlog veka i danas, po prvi put grad Beograd je uradio sve neophodne analize i studije koje su značajne za realizaciju ovog strateškog projekta.Ovaj projekat nije važan samo za grad Beograd, već je važan i za ostatak naše zemlje.

a više od 30% ukupno radno angažovanih ljudi na prostoru naše zemlje upravo radi u gradu Beogradu.Beograd ima veoma veliki značaj što se tiče samog saobraćaja. On je veliko saobraćajno čvorište u drumskom, železničkom saobraćaju. On je međunarodna rečna i vazdušna luka. Ima samo jedan autoput koji se prostire pravcem istok-zapad. Nema nijednu brzu saobraćajnicu koja ide u pravcu sever-jug. Postojeći postovi su nedovoljni, imaju malu propusnu moć. Javni prevoz se zasniva na prevozu Gradskog saobraćajnog preduzeća koji ima svoje autobuse, trolejbuse, tramvaje, gradsku železnicu i kada na ovu brojku dodamo vozila „Laste“, autobuse „Laste“ više od 1.200 vozila na dnevnom nivou nije dovoljno da zadovolji potrebe svih ljudi koji žive u našoj prestonici, ali i oni koji dolaze u Beograd da bi završili određene svoje poslove.Danas smo svedoci svi mi koji se nalazimo ovde u Beogradu, koji dolazimo da radimo u Beograd, velikih saobraćajnih gužvi i to je ono što dodatno utiče na kvalitet života svih ljudi u našoj prestonici.Izgradnjom dve linije metroa smanjiće se gužve u gradskom saobraćaju, a samim tim će se povećati protok putnika roba i usluga, jer se pre svega radi o najbezbednijem, najefikasnijem i najpouzdanijem vidu saobraćaja.Ovaj projekat će dodatno uticati na životnu sredinu, što se tiče samog grada Beograda ali i čitavog okruženja, jer se očekuje da će se smanjiti ukupan broj trolejbusa, autobusa, posebno automobila ovde u prestonici i samim tim, verujemo da će izgradnja „Beogradskog metroa“ dodatno uticati da se Beograd ekonomski dodatno razvija i da se poveća kvalitet života svih građana naše prestonice.Ne bi ovoga bilo da nismo sproveli reforme, ne bi ovoga bilo da predsednik Vučić vlada, svi ministri, pa i narodni poslanici ne daju svoj doprinos kako bismo kroz ovakva zakonska rešenja stvorili što bolje uslove, kako bismo stvorili uslove dostojne građana XXI veka.U danu za glasanje, zajedno sa kolegama iz Srpske napredne stranke, sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, daću podršku ovim predlozima zakona i verujem da će u vremenu pred nama oni vrlo brzo biti realizovani i dati svoj kvalitet u budućnosti.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Maja Grbić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pred nama je set zakona koji su važni za Srbiju i njene građane. U svom današnjem izlaganju posebnu pažnju posvetiću pripadnicima snaga bezbednosti.Na dnevnom redu je Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Svedoci smo ulaganja u vojsku koja je bila devastirana i skoro uništena neodgovornom politikom prethodne vlasti.Strukture zaposlenih u ovim službama vrlo su značajne za našu državu jer su važne za očuvanje mira i stabilnosti. Država radi i pomaže snagama bezbednosti, kako bi oni kao profesionalci mogli svoj posao efikasno da obavljaju, da se na isti fokusiraju i ne razmišljaju o rešavanjima životnih problema poput stambenog pitanja.Zato država sprovodi projekat izgradnje stanova za pripadnike službe snaga bezbednosti. Nisu samo stanovi, već čitava naselja koja se prave gde će njihova deca moći da idu u vrtić, školu, sa zdravstvenim ambulantama, kao i urađenom infrastrukturom. Takvi stanovi se grade u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Nišu, Vranju, Kraljevu, gradu iz koga ja dolazim, na lokaciji naselja Ribnica biće izgrađeno 947 stanova za pripadnike snaga bezbednosti, raspoređeni u tri stambena bloka sa ukupno 10 stambenih jedinica. U okviru prve A faze projekta izgrađena su dva stambena objekta, sa ukupno 200 stanova. Prva useljenja očekuju se kroz mesec dana.Kao što sam već pomenula, to su čitava naselja. U Kraljevu se očekuje izgradnja dečijeg vrtića. Ovo neće značiti samo pripadnicima snaga bezbednosti i njihovoj deci, već deci koja se nalaze na lisi čekanja, jer znamo da je potražnja za državnim vrtićima velika zbog manje ekonomske cene u odnosu na pojedine vrtiće privatne.Prioritet privatne.Prioritet za kupovinu stana, u skladu sa odredbama ovog zakona, imaju lica koja nemaju trajno rešenje stambene potrebe. Stanovi su namenjeni Vojsci Srbije, Policijskoj upravi, žandarmeriji, BIA, Okružnom zatvoru, ratnim i vojnim invalidima i Ministarstvu pravde. Kvadrat stana koštaće 400 evra, pa sa otplatom na 30 godina za stan od 56 metara kvadratnih mesečna rata bi bila 82 evra. Broj za kupovinu stanova u Kraljevu raste. Za stan od 60 metara kvadratnih potrebno je izdvojiti 24 hiljade evra, što je dvostruko manji iznos od cene sličnih nekretnina na slobodnom tržištu. Omogućen je i povoljan kredit kod domaće banke uz kamatnu stopu od samo 2% na godišnjem nivou.Realizacija projekta predstavlja opšti interes od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije,

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, do pre desetak godina na temu metroa se koristila isključivo za politikanstvo, za praznu demagogiju i za prikupljanje političkih poena. Danas to više nije slučaj. Danas smo došli do trenutka kada izgradnja metroa u našoj prestonici postaje stvarnost.Upravo jedan od polaznih dokaza za to jeste i zakon o kome danas ovde diskutujem. To je zakon o metrou i gradskoj železnici. Ovaj predlog zakona će s jedne strane omogućiti da se brže i jednostavnije realizuje projekat, dakle, od procesa pribavljanja zemljišta, do izdavanja neophodnih dozvola i ubrzavanja procedure javnih nabavki koje su neophodne za realizaciju ovog projekta.Dakle, donošenjem ovog zakona steći će se svi neophodni uslovi koji su potrebni za početak izgradnje metroa.Višedecenijski san svih građana Srbije, a pre svega građana koji žive u Beogradu, počeće da se ostvaruje u novembru mesecu, za kada je predviđen početak izgradnje metroa. Do 2030. godine nećemo stati sa radovima i tada je predviđeno da naša prestonica ima izgrađen 41 kilometar metroa sa 42 stanice i dve linije koje će pokriti veći deo grada.Izgradnja metroa nije samo način da se smanje saobraćajne gužve, to je, pre svega, prestiž i snaga jednog grada i jedne države. Mi ćemo zajedno sa izgradnjom metroa krenuti i u proširenje i modernizaciju BG voza, koji će dodatno smanjiti saobraćajne gužve s jedne strane, s druge strane, olakšaće povezanost između svih prigradskih beogradskih opština. Takođe, doprineće i ravnomernom razvoju tih prigradskih beogradskih opština.Naš cilj i ono čemu težimo jeste da do 2030. godine sav javni sav javni saobraćaj u našoj prestonici bude električni ili hibridni, dakle, da ispunjava sve ekološke standarde.Podsetiću vas samo da su u toku radovi i na brzoj pruzi Beograd - Stara Pazova - Novi Sad, da će na toj pruzi vozovi saobraćati brzinom od 200 kilometara na sat i to će omogućiti da se od Beograda do Novog Sada stigne za manje manje od 30 minuta. Ova pruga će biti nastavljena, dakle, izgradnja ove pruge će biti nastavljena i dalje ka severu, ka Subotici i Budimpešti.Ono što je važno da se napomene jeste da ni južni deo od Beograda takođe neće biti zapostavljen. Za naredni period predviđena je rekonstrukcija pruge Beograd - Niš, a takođe i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pruge Beograd - Bar.Dakle, svi ovi projekti su samo još jedan dokaz da je politika predsednika Aleksandra Vučića i politika ujedno SNS politika napretka i sigurne budućnosti za sve naše građane.Proces stabilizacije finansijskih prilika, koji je počeo promenom vlasti 2012. godine, danas nam omogućava da krenemo u realizaciju projekta koji su decenijama unazad unazad čekali da dođu na svoj red.Dežurni kritičari često znaju da skrenu pažnju na kredite koje naša država danas uzima, ali ono što zaboravljaju jeste da za razliku od perioda kada su oni bili na vlasti, mi danas novac pozajmljujemo po nikada nižim kamatnim stopama i isključivo za izgradnju i ulaganje u infrastrukturu, a ne za isplatu plata i penzija, kao što su to oni radili.Infrastruktura je veoma važna i ona je sinonim za 21. vek. Žalosno je da su decenijama neki građani čekali da do njihovih mesta stignu autoputevi i sa njima nove investicije, sa investicijama nova radna mesta, da su čekali decenijama da se krene sa ulaganjem u železničku infrastrukturu, ali i ulaganjima u javni prevoz u našoj prestonici.Mi danas, iako smo pogođeni svim koje ova pandemija korona virusa nosi sa sobom, nismo odustali ni od jednog važnoj infrastrukturnog projekta koji smo građanima obećali u prethodnom periodu. Danas kada vodite odgovornu i domaćinsku politiku ima prostora za sve, i za ulaganja u infrastrukturu i za ulaganja u za ulaganja u zdravstvo i za ulaganja u digitalizaciju i za povećanje plata i penzija, dakle, za sve ono što predstavlja napredak i poboljšanje života naših nam nisu verovali da ćemo od jednog rugla i jedne prljavštine koja je bila ovde u centru Beograda uspeti da napravimo jedno prelepo naselje, jedan prelepi centar, možda jedan od najlepših u jugoistočnoj Evropi. Zato znam da ćete od pojedinih političkih kritičara sigurno i sada čuti da od ovog kapitalnog i važnog projekta, od izgradnje metroa neće biti ništa. Ali, dragi građani, budite sigurni da naša država, naš predsednik, naša Vlada neće odustati i od realizacije ovog projekta i da će održati datu reč.Cilj reč.Cilj sadašnje vlasti, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jeste da svaki zarađeni dinar se isključivo utroši ka ostvarenju jednog cilja, a to je stvaranju bolje budućnosti naše države, stvaranju bolje budućnosti za naše građane. Za to ćemo

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se danas nalazi set vrlo važnih predloga zakona, a ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta "Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti".Pripadnici snaga bezbednosti obavljaju izuzetno važan posao, koji se ogleda, pre svega, u očuvanju bezbednosti, u odbrani suvereniteta, u očuvanju nezavisnosti i teritorijalnoj celokupnosti države. To su ljudi koji su bedem ove zemlje, ljudi koji se bore za ovu zemlju, ljudi koji su svojoj otadžbini posvetili živote.Biti pripadnik snaga bezbednosti bilo koje bezbednosne strukture i organizacije je više od posla, to je životni poziv, to je životna misija. Značaj pripadnika snaga bezbednosti je ogroman, kako u miru, tako i u vanrednom i, naravno, u onom najtežem, dakle, ratnom stanju.U najtežim vremenima pripadnici bezbednosnih struktura su bili tu za nas. Oni su kroz istoriju bili, jesu i biće faktor stabilnosti, očuvanja mira i jasno upozorenje svima koji bi se usudili da napadnu Srbiju.

što je neminovno predstavljalo preduslov formiranja tokom većeg dela istorije afirmativnog pogleda na pripadnike ovih struktura.Nažalost, među pripadnicima ovih struktura često se nalaze oni koji nisu uspeli trajno da reše svoje stambeno pitanje.

da država mora da nađe novac i mora da ulaže u ovaj sektor i u poboljšanje standarda njenih pripadnika.Samo tada kada reše svoj najveći životni problem, kada im se obezbedi krov nad glavom, mogu da brinu samo i jedino o onome čemu su posvetili život, a to je bezbednost i sigurnost Srbije i njenih građana.Zahvaljujući odgovornoj državotvornoj polici naše države donet je Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i već su uručeni ključevi prvim stanarima.Iskreno se nadam da će biti ispunjen cilj Ministarstva i da će do 2022. godine biti izgrađeno skoro 7.000 stanova za pripadnike bezbednosnih službi.Posebno sam ponosan na činjenicu da se upravo u Zemunu, odakle dolazim i koji predstavljam, gradi 1.000 stanova.Mislim da je bilo krajnje vreme da država uradi nešto ovako konkretno i time pokaže zahvalnosti svim pripadnicima službi bezbednosti na svemu što rade kako bi se mi, kao građani Srbije, osećali bezbedno.Isto tako, projekat izgradnje stanova za bezbednjake signal je i ostalima, lekarima, učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, profesorima, vatrogascima, svima koji rade za državni aparat i koji se bore za Srbiju, da postoji bolje sutra i da će se država Srbija brinuti u njima.Uvidevši koliki je značaj ovog Predloga zakona, meni ne ostaje ništa drugo nego da ga podržim. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Viktor Jevtović.Izvolite. Hvala vam.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, govoriću o zakonu o izgradnji metroa i gradskoj železnici.O

1863. godine, odnosno 4. novembra.Naš cilj je metro koji može pružiti postizanje velikih brzina, učestalost, manju zagađenost životne sredine, izbegavanje gužvi, kao i velika prevozna sposobnost, što je od krucijalnog značaja za Beograd i njegovu infrastrukturu.Ideja ili bolje reći san koji su decenijama obećavani građanima Beograda konačno, zahvaljujući politici koju vodi Aleksandar Vučić i SNS, kreće u realizaciju. Izgradnja Beogradskog metroa čini jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata koji bi bio visoko kapacitetan i potpuno nezavistan šinski sistem, a samim tim i osnov javnog prevoza u Beogradu.Realizacija ovako važnog projekta za Republiku Srbiju i grad Beograd doprinela bi i smanjenju gužvi u gradskom saobraćaju. Takođe, ovakav vid prevoza predstavlja jedan od najbezbenijih i najefikasnijih vidova saobraćaja i, ono što je posebno važno, vodi ubrzanom razvoja delova grada sa potencijalom za izgradnju velikog broja stambenih jedinica i novih poslovnih zona.Ovakav projekta uzdiže Beograd na nivo visokog ranga među metropolama i prestonicama centralno-istočne i jugoistočne Evrope.Planirano započinjanje realizacije je do kraja 2021. godine. Za projekat su obezbeđena sredstva iz budžeta Republike Srbije i garancije za kredite za koje su pregovori sa bankama u toku za obezbeđivanje što povoljnijih uslova kojima bi se ubrzalarealizacija projekta i manje plaćanje naknada bankama, a vrednost je procenjena na oko šest milijardi evra na celokupnom mi je zadovoljstvo da kažem da je prva metro linija od epohalne važnosti za nove investicije u našu zemlju. Ona počinje izgradnjom na Makišu, ide prema Adi Huji koja će linijom povezivati Železnik i Mirijevo. Težimo ka tome da metro u Beogradu bude u rangu najsavremenijih u svetu.Činjenica da sam kao stanovnik Čukarice ponosan na nešto što je bio naš san. Nažalost, nekada samo deo imaginarijuma bivšeg režima koji je od 2003. godine zatrpavao svojim izjavama naslovnice lažnim obećanjima, a u stvari punio svoje bankovne račune, samo Dragan Đilas je obećao metro bar tri puta i lagao svaki put.Predviđeno je da prva linija bude završena do kraja 2028. godine, a krajnji rok celog projekta 2033. Da bi se ubrzao početak izgradnje metroa potrebno je doneti ovaj zakon, kako bi se omogućila brza, jednostavnija realizacija projekta.Ono što je veoma važno naglasiti je da sam projekat ne ugrožava životnu sredinu. A koga ugrožava? Tajkune koje podseća na njihovu nesposobnost, lopovluk, laž. Ovaj projekat je balvan u oku Dragana Đilasa i njegovog tajkunskog žutog preduzeća koji je 2008. godine obećao izgradnju metroa, pa je bez tendera potpisao Sporazum sa francuskom kompanijom „Ežis“ koju sada napada. Danas je besan, jer defakto ne može da se ugradi i u taj posao i tako upumpa u svoj konto od 619 miliona još koji milion.Umesto milion.Umesto toga na peronu beznađa ostavio je građanima Beograda dug od 1,2 milijarde evra, uništio javna preduzeća, obećavao izgradnju „Beograda na vodi“, a ostavio Beograd u blatu dugova. U jalovoj nemoći konstantno pokušava da omalovaži svaki uspeh i napredak Srbije koja mudrom politikom Aleksandra Vučića ultimativno ide napred na svim poljima, čak i u doba pandemije. Nemoćan, kao i njegovi mediokriteti, svi do jednog unezvereni pred smerom kojim predsednik Vučić vodi Srbiju, a koji je dobro poznat. To je smer borbe za zdravlje građana, infrastrukturu, investicije, radna mesta, dalje povećanje plata i penzija, izgradnja bolnica. Taj smer je njima nepoznat, jer u svojoj pohlepi su zalutali u pravcu Mauricijusa, Hong Konga, privatnih firmi, skupocenih viskija i tompusa.Na stanicama punjenja svojih računa ostavili su narod na ivici beznađa, a sebe smestili na listu najbogatijih muljatora u Evropi. Ispraznili su državnu kasu. Još uvek sanjaju svoju lokomotivu lopovluka na koju bi opet da se vrate, ali pogrešili su voz, jer voz kojim danas ide Srbija, a kojim upravlja Aleksandar Vučić, ide nezaustavljivo napred. Kao suverena država, dosledna evropskom putu, sa dobrim multilateralnim odnosima i hrabrošću da stane na put mafiji i lopovluku u svim segmentima društva, naša zemlja se promenila, neće više lopove, već lidera kome je na prvom mestu Srbija po cenu života.Njih je narod zapamtio

iz njihove truleži, i zato bi im bilo bolje da ćute kad već narodu ne smeju na oči. Neka se ostave i hajke koju vode protiv boljih od sebe. Neće time zaustaviti metro, kao što nisu ni vakcine. Neće zaustaviti ni Aleksandra Vučića. Neće zaustaviti ni Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, a pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč ministar, predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96? 96? (Ne.)Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 5. do 10. dnevnog

članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o listi kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.Da